Head ametikaaslased, austatud Riigikogu, tere päevast! Alustame Riigikogu täiskogu VII istungjärgu 17. töönädala esmaspäevast istungit. Kõigepealt palun Riigikogu kõnetooli neid Riigikogu liikmeid, kes soovivad üle anda eelnõusid või arupärimisi. Palun

riigiasutuste töö: plekitu, puhas ja valge. Aga kahjuks on selline mulje jäänud, vähemalt Eesti Konservatiivsel Rahvaerakonnal, et prokuratuuri töös on ilmselgelt puudused. Küsite, miks. Vastan. Mäletate minister Liina Kersna riigihangete reeglite vastu eksimist? Prokuratuur kriminaalasja ei leidnud. Terviseameti laos hapuks läinud vaktsiinide juhtum – jälle kriminaalasja ei ole. Valdo Randpere ja Yoko Alenderi kuluhüvitiste juhtum – pole prokuratuuri pädevuses. Aga Kert Kingo kuluhüvitiste puhul on see nii raudselt prokuratuuri pädevuses. Huvitav, kuidas see võimalik on? Või siis kohtunik Eveli Vavrenjuki juhtum, kus prokuratuur püüdis teda psühholoogiliselt survestada

on lihtsalt sõltuvuses partei ideoloogilistest eesmärkidest. Sellega seoses annan Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimel üle prokuratuuriseaduse ja kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega

Jürgen Ligi, protseduuriline küsimus, palun! Aitäh! Kas te selgitaksite, mis seal puldis praegu toimus? Kas see on nüüd taastuva EKREIKE poliitiline manifest võtta õigusemõistmine enda kätte? Päris värvikas oli. Te kindlasti teate tagamaid.

Austatud esimees! Lugupeetud Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna kolm seaduseelnõu. Esimeseks, kohtute seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Teiseks, haldusmenetluse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Eelnimetatud kahe seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust justiitsminister. [Kolmandaks], pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust kultuuriminister. Kõik kolm seaduseelnõu on edastatud elektrooniliselt. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud neli eelnõu ning vastavalt meie kodu‑ ja töökorra seadusele otsustab Riigikogu juhatus nende edasise menetlemise. Head ametikaaslased, viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll.

nüüd on see kaart saanud töökorda. Viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll.

juhatuse liikme eriarvamus ja selle eriarvamuse hääletus vastavalt meie korrale. Nimelt, Riigikogu juhatus ei saavutanud konsensust perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu 619 teise lugemise toimumise suhtes sellel töönädalal. Kaks juhatuse liiget leidsid, et arutelu peaks toimuma sel töönädalal, ja üks juhatuse liige oli selle vastu. Kuna meil ei ole konsensust Riigikogu juhatuses ja juhatuse liige Hanno Pevkur soovib selle küsimuse arutamist siin täiskogus tulenevalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 16 lõikest 4, siis me peame seda hääletama. Kui me jõuame hääletuseni – infoks teile, head ametikaaslased –, siis ma panen hääletusele Riigikogu juhatuse liikme Hanno Pevkuri ettepaneku jätta selle töönädala päevakorrast välja perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu 619 teine lugemine. Enne seda loomulikult hea meelega vastan protseduurilistele küsimustele. Protseduuriline küsimus, Mart Võrklaev, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Täpselt sellesama Hanno Pevkuri arvamusega

peab olema mingi mõistlik aeg. Sellesama perehüvitiste seadusega komisjon vähendas seda sisuliselt 1,5 päevale – poolteist päeva oli aega muudatusettepanekuid teha.

lõike 2 järgi peab juhtivkomisjon võimaldama muudatusettepanekute esitajal oma ettepanekuid selgitada enne selle kohta otsuse tegemist. Kolmapäeva hilisõhtul tuli kutse tulla sotsiaalkomisjoni oma ettepanekuid selgitama. Mina kirjutasin, et neljapäeva pärastlõunal

Küll ei saanud ma neid kõiki tutvustada ja komisjoni liikmetel ei võimaldatud küsida minult küsimusi. Palun öelge, kuidas te seda olukorda näete. Kas sellisel juhul on võimalik panna päevakorda punkt, kui on rikutud sellisel määral menetlustingimusi ehk Riigikogu liige ei ole saanud tutvustada kõiki oma muudatusettepanekuid ja komisjoni liikmed ei ole saanud oma küsimusi ära küsida? Mina tunnen, et minu õigusi on rikutud. Aitäh,

kutsuks kas või juhatuse kokku ja arutaks läbi, enne kui me võtame nii vigaselt menetletud seaduseelnõu täiskogu istungi päevakorda. Nii et ma tõesti palun juhatajal see õiguslik hinnang vajadusel küsida. Aitäh, Aitäh teile, hea küsija! Jaa, juhatusele on minu teada laekunud seoses 619 SE-ga kolm protesti. Õnne Pillak saatis protesti, seda me täna arutasime juhatusega. Üks juhatuse liige on küll komandeeringus, aga sai osaleda sidevahendite kaudu. Ja otsus oli, et see protest saadetakse lahendamiseks

Aga isegi sellist varianti ei kaalutud ega pakutud. Põhimõtteliselt see, mis juhtus sotsiaalkomisjonis, oli ju see, et kõiki

võtta asi kokku ja öelda, et niimoodi Riigikogus juba tegelikult ette teada praaki ei toodeta? Mina olen päris kindel, et Riigikohtusse jõudes see eelnõu lükatakse tagasi ja öeldakse, et see ei ole menetlusnormidega kooskõlas vastu võetud. Aitäh!

ega ka protseduurikasse ei sekku. Nüüd, te ütlesite, et see saadetakse kohtust tagasi. Ma olen selles mõttes kindlasti seda meelt, et Eesti on õigusriik ja kohus teeb oma otsuseid lähtuvalt võimude lahususest. Mis on nende otsus, kas see kaebus tuleb või mitte, seda ma ei oska öelda. Infoks teile ja kõikidele ametikaaslastele,

Tänan, hea esimees! Mul on protseduuriline küsimus ja ma jätkan sealt, kus hea Valdo Randpere just oli, et saadetakse kohtust tagasi ja president ei kirjuta alla. Minu küsimus puudutab Hanno Pevkuri eriarvamust. Siin saalis on opositsioon korduvalt juhtinud tähelepanu, et Hanno Pevkuril ei ole õigus, aga ta on oma ametivõimu ja -positsiooni niimoodi ära kasutanud, et on ikkagi surunud enda tahtmise läbi. Kohus on leidnud hoopis teistmoodi, presidentki on selle asja tagasi saatnud.

tugineb tema ettepanek Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 16 lõikele 4, mis ütleb seda, et kui juhatuses ei ole konsensust, siis juhatuse liikmel on õigus seda tulenevalt kodu‑ ja töökorra seadusest paluda siin täiskogus hääletada. Nii et sellele ta tugineb. Jürgen Ligi, palun, protseduuriline on poolt või vastu millelegi, kas anda edasi või mitte, vaid te olete riigi teine mees, kellel peaks olema mingi kaalutlusõigus. Vastasel korral ju ei peaks juhatuse käest küsima, mida päevakorda panna. Antud juhul te võiksite toetuda oma valikus informatsioonile, mida teile pakutakse. Mina pakun teile sellist informatsiooni, et ma tegin kümmekond väga sisulist ettepanekut perekonnaseadusesse, mis kirjeldavad perepoliitilisi valikuid ja eelarvepiire, mida selles eelnõus, mis on vaidluse all, kuidagi arvestatud ei ole. Ja mulle ei antud võimalust neid isegi esitleda. Mulle anti kaks päeva aega, et nad ette valmistada. Ma valmistasin ette, ma ei tea, et neil oleks mingeid probleeme olnud, aga vaatamata sellele ei antud mulle võimalust, ei antud mulle kutset komisjoni, mis oleks kuidagi adekvaatne olnud. Ka täna, kui ma kohale läksin, ei antud mulle sõna nende põhjendamiseks. Samal ajal oli komisjon teinud minu ettepanekute suhtes koos teistega eitava otsuse ära.

ja nende tohutute koormustega, mis riigile võetakse, kooskõlas? Üldiselt ju võiks olla eelarve üle otsustamine valitsuse õigus, aga siin lähevad sajad miljonid ka ilma valitsuse arvamuseta. Üldiselt võiks olla Riigikogu liikme õigus muuta seadusi, aga talle ei antud isegi võimalust oma ideid tutvustada. Mis te arvate, on see nüüd hea ja on see teile kuidagi austav, kui te olete lihtsalt tuimalt toetanud selle eelnõu päevakorda panemist ülepeakaela, ära ootamata sisulisi põhjendusi, ära ootamata mõjuanalüüse, ära ootamata isegi valitsuse arvamust? Aitäh! eelnõu teiseks lugemiseks eelnõu uue teksti, millesse viiakse sisse kõik arvestatud muudatusettepanekud ning juhtivkomisjoni enda tehtud muudatused. Teie küsimuse teine pool oli seotud sellega, kuidas ma kommenteerin eelarvelist aspekti. Sellega on nii, et kui Riigikogu on oma otsuse teinud, siis loomulikult seadusandlik võim ütleb selle ette ja täidesaatev võim peab sellega arvestama. Kokkuvõttes, raamistiku eelarve suhtes paneb [kokku] ja toob Riigikogusse alati valitsus, aga eelarve võtab vastu Riigikogu teatud kitsenduste või piirangutega, mida me saame muuta või mida me ei saa muuta.

juhtus nii, et toimus komisjoni istung ja, nagu kolleegid kirjeldavad, hoolimata sellest, et komisjoni istungit ajaliselt pikendati – algselt on komisjoni tööaeg kella üheni, pikendati vaatamata protestidele poole kaheni vaatamata protestidele poole kaheni –, loomulikult ei leitud aega ühtegi sisulist arutelu ära kuulata. Riigikogu liikmed lahkusid kurvalt ja nördinult, sest nad olid tulnud kohale, istunud seal tunde ja oodanud, et saaks rääkida, see ei õnnestunud, ja lahkusid. Aga mis oli faktina kurioosne ja ilmselt on ka töökorra rikkumine, on see, et menetluslikud otsused – nimelt on Riigikogu liikmetel olemas telefonid, mis näitavad õiget kellaaega

siis seetõttu need menetlusotsused, mis saali saatmiseks on vajalikud, tehti ajaliselt pärast komisjoni tööaega. Oleks need tehtud tund peale komisjoni tööaega, siis te ütleksite, et ilmselt on tõsine rikkumine. Ka minut peale komisjoni tööaega on tegelikult samasugune protseduuriline rikkumine. Ma arvan, et Riigikogu esimehena te peaksite selle asja üle tõsiselt mõtlema, sest kui selline rikkumine leiaks aset mis tahes teise eelnõuga mis tahes teises komisjonis, siis me ilmselt ei arutaks selle eelnõu sellel nädalal saali võtmist. Ma arvan, et juba ainuüksi selline menetluslik rikkumine võib põhjustada selle eelnõu hilisemat halba käekäiku. Mis on teie arvamus? Aitäh, austatud

asjad] toimuvad. Kas teie muudatusettepanekud pannakse hääletusele, seda ei saa mina siit puldist lubada. Vastavalt meie kodu- ja töökorra seadusele, kui on muudatusettepanekul vähemalt kaks toetavat häält komisjonis, siis nad siin hääletusele

Siit mu küsimus: kas selline otsus võib olla Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse või mõne teise seadusega vastuolus? Sellele küsimusele ma tahaks küll vastust. Nüüd teiseks, ma juhin tähelepanu, et Riigikogu istungid lõpevad enamikul päevadel, nädalapäevadel, kellaajaliselt, täpselt kindlal

siis millised on Riigikogu liikme võimalused oma tööks, kui komisjon rikub Riigikogu kodu- ja töökorra seadust? Millised need võimalused siis oleksid? Aitäh! Aitäh! Kõigepealt ma ütlen, et analoogne arutelu oli eelmise aasta jaanuarikuu keskpaigas

kuidas menetleda ja kuidas komisjon menetleb. Otsus oli, et arvestades komisjoni väga laia enesereguleerimise õigust, on antud juhul komisjon – juttu oli põhiseaduskomisjonist tegutsenud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse raamides. Just see lai eneseregulatsiooni õigus.Vastates teie teisele küsimusele, jah, teil on täiesti õigus, et kodu- ja töökorra seadus, mis annab ette Riigikogu töögraafiku,

algab Euroopa Liidu asjade komisjoni, eri-, uurimis- ja probleemkomisjonide töö. Ja siin on tõesti võimalus, kui komisjon seda nii otsustab, pool tundi oma

Mul on selline protseduuriline küsimus. Kolleeg Jaanson oli mures, et ei ole saanud oma muudatusettepanekut tutvustada, et siis peaks nagu midagi otsustama. Aga mul on samasugune probleem. Kolleeg Pevkur on praegu Ukraina rindel ega ole meie seas.

kogu päevakord jääb menetlemata, sest meil on see vaie üleval.Teine protseduuriline küsimus, Kristen Michal, palun! Aitäh, austatud esimees! Kolleeg Ernits muidugi eksis, kõik kolleegid olid seal kohal, kes soovisid oma ettepanekuid tutvustada. Nad olid seal sama kindlalt nagu mööbel selles ruumis ja neil paluti ka välja minna, öeldi, et nende ettepanekute sisuliseks tutvustuseks aega ei jagu.Aga nüüd ma tulen oma esimese küsimuse juurde tagasi. Te ütlesite kenasti, et teie seal kella ei vaadanud ja teile öeldi, et kellaaegselt käituti õigesti. Aga meil on, vaadake, see eelis, et meil ei ole ainult paljasõnaline väide. Protokolli jaoks ütles kolleeg Mölder puldi kellaaja, mis oli 13.28, kui me hakkasime vaidlustama seda kellaaega ja koos Mart Võrklaevaga fikseerisime tehniliste vahendite abil, et puldi kellaaeg oli vale. Tegelikult oli komisjoni koosoleku aeg juba läbi. nüüd mul on küsimus teile kui Riigikogu esimehele ja kindlasti inimesi ka huvitab: mis juhtub, kui selgub, et saali menetlusdokumentide saatmise otsused ehk kogu selle eelnõu arutelu aluseks tehtud menetluslikud otsused ei vasta meie töökorrale?

Ma otseselt ei saa anda ka sõna juhtivkomisjoni esimehele, et mis see kellaaeg siis oli. Minu info kohaselt ei olnud seal kellaaegadega probleemi, teie ütlete, et oli probleem. On üks võimalus, et komisjon vaatab selle otsuse uuesti üle. See on ka üks võimalus. Siim Pohlak, protseduuriline küsimus, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! On jah protseduuride kohta küsimus. Mina olin seal koosolekul. Küsin: kas komisjoni esimehelt on tulnud teile mingisugune protest Riigikogu liikmete käitumise suhtes? Kolm reformierakondlast ikka sõna otseses mõttes verbaalset laamendasid seal poolteist tundi ja samal ajal nõudsid, et miks meil ei ole aega midagi teha ja miks nemad ei saa sõna. Sisuliselt lihtsalt röögiti. Ma mõtlesin, et Kose Vallavolikogus ma olen kõike näinud, aga see oli minu meelest kordades hullem. Komisjoni esimeest mõnitati, alandati – kõik see. Ma küsin: kas komisjoni esimehel on võimalik

Te väitsite, et seda on võimalik poole kaheni pikendada, kui komisjon nii otsustab. Ma täpsustaksin üle selle, mismoodi komisjon selle otsustama peab. Kas selleks on vaja komisjoni enamiku nõusolekut või selleks on vaja kõikide komisjoni liikmete konsensuslikku nõusolekut?

Soovitakse, et toimub kohvikus. Komisjoni palutakse sotsiaalkomisjoni istungile. Kuulutan välja juhataja vaheaja 20 minutit.

Selle otsuse me kinnitasime veel kord üle ja see on olemas. Aitäh!

võib-olla peaks vaatama komisjonide ja lossi muud kellad üle, et nad näitaksid ühte aega. Mul on tähelepanekud, et kõik ei näita.

toetate, näiteks mis on õige kellaaeg. Ei, me ajame hoopis teist asja. Ja siin ei ole olnud, vaatamata sellele, mida siin nurgast on räägitud, mingit Kose Vallavolikogu, kus inimesed tõuklevad ja sõimavad. Me Me ei sõimanud komisjonis. Kogu olukord oli see, et koosoleku juhataja püüdis alla suruda katseid sõna saada

Pandi hääletusele kummalisi otsuseid, näiteks kes on selle poolt, et Reformierakonna ettepanekud on ebaseaduslikud, täpsustamata, millistest ettepanekutest on juttu. Minu omad kindlasti ei olnud. Peale selle on meil alati olnud hea tava – ja sellele viitab ka kodukord –, et kui ettepanekus tundub olevat viga, selliseid kindlasti ka oli, siis antakse võimalus selle parandamiseks. Aga meile ei antud võimalust isegi seletamiseks. Palun ärge laske ennast häirida sellest kellaajajutust, see ei ole kindlasti põhiline, millele me tähelepanu juhime. Ja palun teil juhatajana siiski tõsiselt suhtuda nendesse protseduuri rikkumistesse, mis on teile täna teatavaks saanud. Aitäh,

Aitäh, austatud esimees! Me oleme siin täna kuulnud päris mitmel korral seda, kuidas saadikud on kinnitanud, et neil pole piisavalt aega olnud oma muudatusettepanekuid esitleda ja nii edasi.

olid siis väga selgelt seda meelt, et 0,6 sekundit ühe muudatusettepaneku arutamiseks on täiesti mõistlik aeg. Kas te oskate äkki öelda, millest selline imeline ümbersünd on mõnel saadikul vahepeal toimunud? Aitäh! Eks me kõik saame aru, mis on need küsimused ja probleemid nende muudatuste läbivaatamise juures. Aga ma usun, et ka toona

Me kõik teame seda, et Riigikogu maine ei ole viimasel ajal väga kõrge, ja sellele kindlasti on kaasa aidanud osade liikmete sõnakasutus: ma saadan sind sunnitööle, ilge, tülgastav. Ka täna ma kuulsin Mart Helme suust, et ma olen ilge inimene. Ma ei tea, on see naiste vihkamine või mis selles erakonnas toimub. Kuidas teie suhtute sellisesse [kõnepruuki]? Ka siin puldis on öeldud ministri kohta: teie ettekanne oli tülgastav. On meil mingi eetikakomisjon või mida selle vastu ette võtta, et sellist sõnakasutust siin ruumis ei oleks? Aitäh teile! Ma usun, et juhatajad on läbi aegade öelnud nii valitsuse liikmetele kui ka Riigikogu liikmetele, kui sõnakasutus ei ole olnud viisakas, nad on palunud, et austame üksteist, see on oluline. Ja kas meil midagi on? Meil on olemas Riigikogu liikme hea tava. Sellest kindlasti minu arvates tuleb lähtuda.Protseduuriline küsimus, Jüri Jaanson, palun!

seadust. Kui lubate, tsiteerin lõiku, mis puudutab komisjonide tööd: "Riigikogu alatiste komisjonide esmaspäevaste ja neljapäevaste istungite alguse ja lõpu aeg on sätestatud kellaajalise täpsusega. Päevakorra ammendumise korral võib istung lõppeda varem, mitte aga kesta kauem." kauem." Riigikogu kodu- ja töökorra seaduses ega ka mitte kommenteeritud väljaandes olevates seletustes ei ole poole sõnagagi komisjoni istungite puhul räägitud komisjoni istungi pikendamisest. Komisjoni istungi tööd saab täiendavalt teha erakorralisel istungil, aga kindlasti mitte istungit pikendades. Ma küsin uuesti üle: kui kui komisjoni istungit pikendatakse poolthäälte enamusega, kas seda saab seaduslikuks lugeda? Või võib pikendada Riigikogu muust tööst vabal ajal niiviisi, et komisjoni liikmed on siiski konsensuslikult nõus? Või kolmas variant: kollases raamatus kirjapandu ei maksa mitte midagi? Aitäh! Ma arvan, et see kollane raamat, kommenteeritud väljaanne on oluline ja kindlasti sealt me päris sageli teadmisi ammutame. Nüüd, ma pean tulema seoses teie küsimusega Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 47 juurde, mis räägib Riigikogu tööaja graafikust. Paragrahvi 47 lõige 2 sätestab järgmist: "Komisjoni esimehe ettepanekul võib komisjoni korralisi istungeid määrata ka käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud ajast erinevale ajale,

teiste komisjonide, fraktsioonide ja Riigikogu käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tööajaga."Kui me võtame selle paragrahvi lõike 2,

Ja tõesti, järgnev töögraafiku ülesanne on 13.30, kui on Euroopa Liidu asjade komisjoni, eri-, uurimis- ja probleemkomisjonide töö. Kui me räägime [istungi] pikendamisest, siis see ei ole konsensuslik, vaid see on tõesti

kedagi ei solvanud, siis ma tooksin küll välja, et vastupidi, Reformierakonna määratud komisjoni liikmed, asendusliikmed ja külalised takistasid konkreetselt komisjoni tööd, rääkisid valjuhäälselt kõikidest teistest üle. Kui oli hääletamise aeg, siis selle asemel et hääletada, hakati monolooge pidama ja lihtsalt üksi räägiti, kellelgi teisel rääkida ei lastud. See ei ole kindlasti viisakas käitumine, kui üle teiste valjuhäälselt räägitakse. Ülle Rajasalule täpsustaksin, et tõesti oli väga piinlik

Nii et olen sellega, nii nagu ka eelnevale küsijale vastasin, päri, et tuleb lähtuda Riigikogu liikme heast tavast oma käitumises, nii et me tõesti oleme viisakad ja lugupidavad.Jüri Jaanson, protseduuriline küsimus.

Ma tahan küsida, kuidas teie sellest aru saate. Mina saan sellest aru nii, et see tuleb viimase kui ühe komisjoni liikmega kooskõlastada. Ja ma olen praegu selle juures eriarvamusel. Palun see protokollida, kuigi stenogrammi läheb see Kuidas te kommenteerite: kas "kooskõlastama" tähendab poolthäälte enamust? Aitäh! See on tõesti stenogrammis, nagu te ütlesite. See võib olla ka erinev, aga minu teada on olnud tööpraktika see, et kui on pikendatud, siis on pikendatud poolthäälte enamusega. Kristen Michal, palun, protseduuriline küsimus! Ja ma tänan selle kellaaja asjas, et see sai korda. Jah, absoluutselt puhas rõõm, et koostöös sai Riigikogu õigusloome kvaliteet endisest parem. Aga

ettepanekuid, nagu Jürgen Ligi siin ka kirjeldas. Inimesed tulid kohale ja neil ei tekkinud seda võimalust, ja see tekitas loomulikult kurba meelt paljudes. konkreetset asja, mida kolleeg Kingo nimetab kanatantsuks, nimetatakse eesti keeles tibutantsuks, ja seda tegi kolleeg Tõnis Mölder Valdo Randpere sisulise sõnavõtu ajal. Olgu see ka protokollis fikseeritud. Aitäh!

Nimelt, see praktiline kogemus mul on endal just see, et ma olen olnud pikka aega Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige, ja omal ajal see teema sai meil komisjonis läbi vaieldud millal komisjoni töö peab käima ja millisel hetkel see lõpeb.

ja võrrelda neid omavahel. Ma ei saa kuidagi nõustuda sellega, et sõna "kooskõlastamata" tähendab poolthäälte enamust. Ja ma arvan küll, ma olen selgelt seisukohal, et komisjoni töö esmaspäeviti saab kesta kuni kella üheni. Sealt pikendatult saab jätkuda ainult siis, kui see on tõesti kooskõlastatud viimase kui ühe komisjoni liikmega. Aitäh! Aitäh! Jah, me võtame need praktikad välja ja ma palun, et kantselei need praktikad saadaks teile, härra Jaanson. Kui rääkida sõnast "kooskõlastamine", siis kooskõlastamine võib tähendada

Protokolliliselt siin tuli jutuks kolleeg Kingo puhul, et kolleeg Randpere kasutas mõistet "kanatants". Ja nüüd ma protokolli jaoks tsiteerin

Aasia meelelahutustöösturid murravad ööd ja päevad pead, kuidas tulla välja millegi nii naeruväärsega, et seda saadaks hobutantsu edu. Nüüd on hiinlased saanud hakkama millegi piisavalt totraga, et meilgi siin Eestis ja veel 90 miljonit inimest YouTube'is paneb tähele. Jutt on kanatantsust. Nii et seda uskudes on kolleeg Randpere oma Aasia-kogemusega selgelt püüdnud naeruvääristada Riigikogu liikmeid

kolleege Reformierakonnast, kes on siin rääkinud tõsistest probleemidest, mis on seotud muudatusettepanekute esitamise aja ja praktikaga. Kristen Michal rääkis sellest ja ka Jüri Jaanson.

kõik, mis te teete, see on õpitav, see on rakendatav. Nii et praktikat olete kujundanud teie. Aitäh! Mul on palve selle

Aasta tagasi me nägime lihtsalt laamendamist, mitte kodukorra rikkumist, mitte isegi seaduse rikkumist, lihtsalt laamendamist Riigikogus, koosolekute segamist, häirimist kõige inetumal ja madalamal moel. Seesama jutt on jälle tagasi. Me ei pea ju kordnikku hakkama siia majja palkama. Obstruktsiooni võib teha ka väärikalt, mitte koosolekuid segades. võtke ennast kokku, aasta on edasi läinud, eks ole, ei ole vaja teha enam ettepanekuid Venemaaga liitumiseks, rublatsooni minekuks. Võtke ennast kokku! Tegite häbi – aitab, eks! Tegite häbi, ärge rohkem tehke. Ma

Praegu me kuuleme järjepanu sellist näpuga näitamist, et näete, teie tegite ka, ja nüüd aasta oli see üks näide. Aga enamik aastaid ju niimoodi ei käituta. Ja need kirjeldused, mida teile siin esitatakse, on ju nende huviliste endi kirjeldus. Teil tunnistajad puuduvad, te ei ole ise kohal olnud. Mina võin kinnitada, et ei olnud väga inetu see asi, üsna vaoshoitud oli. ei peaks siiski juurutama seda, et ütlete, kuidas on ilus, mitte see, et ahah. Te olete varem öelnud, et ma tean küll, millal see asi muutus. Ei, see on väga viimaste aastate praktika, mitte igapäevane, aga siiski, kui Riigikogu tööd takistatakse, aega venitatakse ilma suurema põhjuseta. Antud juhul on põhjus ka, aga juhataja missioon võiks olla teine. Kas te olete minuga nõus, et juhataja missioon võiks olla heade praktikate

Head ametikaaslased, panen hääletusele Riigikogu juhatuse liikme Hanno Pevkuri ettepaneku jätta selle töönädala päevakorrast välja perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu 619 teine lugemine. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tulemusega poolt 27, vastu 59, erapooletuid ei ole, ei leidnud ettepanek toetust.Head ametikaaslased, me oleme päevakorra kinnitamise juures. Kas me võime minna hääletuse juurde? Ma tänan. Panen hääletusele Riigikogu täiskogu VII istungjärgu 17. töönädala päevakorra kinnitamise. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tulemusega poolt 59, vastu 29 ja erapooletuid ei ole, on 17. töönädala päevakord kinnitatud. Head ametikaaslased, me alustame nüüd esmaspäevase päevakorra menetlemist. Päevakorra täpsustus on järgmine. Eelmise töönädala neljapäevasel istungil jäi meil pooleli Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Riigikogu liikme Raimond Kaljulaidi algatatud perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu 560 esimene lugemine ja see jäi pooleli läbirääkimiste etapis. Läbirääkimistest on võtnud juba osa Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, Helmen Kütt, teie; siis võttis osa Urmas Reinsalu, Isamaa fraktsioon, siis võttis osa Jürgen Ligi, Reformierakonna fraktsioon, ja Mart Helme, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Kas soovitakse veel sõnavõtte? Soovitakse. Me oleme läbirääkimiste voorus. Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Eesti Keskerakonna fraktsiooni esindaja Tõnis Mölderi. Palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Head kolleegid! Tõesti, ma arvan, et see, et Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja

Ma arvan, et selles mõttes oli see nendest väga alatu ja inetu käitumine, sest tõesti oli olemas kolme, vabandust, nelja fraktsiooni suur tahe teha Eestis midagi terviklikku, teha tõesti ära suur Eestimaa pere- ja lastetoetuste reform. See, mida Sotsiaaldemokraatlik Erakond siin täna välja pakub, on ainult üks samm. Me näeme tegelikult seda pilti oluliselt terviklikumana. Ma tulen selle juurde tagasi, milline võiks olla see eelnõu, nagu

Aga see, et te leidsite mingisuguse poliitilise ettekäände selleks, et loobuda laste ja perede toetamisest, ma veel kord ütlen, ma ei pea seda eeskujulikuks käitumiseks. Eriti märgiline on, et te tegite seda 1. juunil. Aga miks ma arvan, et see eelnõu on hea, ja miks ma arvan, et seda eelnõu tuleks tervikuna laiemalt vaadata ja võib-olla sinna eelnõusse ka mingeid muudatusettepanekuid teha, on kindlasti see, et nii nagu ma ütlesin, väga mitmed erakonnad, välja arvatud muidugi Reformierakond, toetavad esimese lapse toetuse tõstmist 100 eurole. Siin on meil parlamendis selge ja konkreetne ühine arusaam. Teine punkt, kus parlamendi enamuse tahe on olemas, on üksikvanema toetus. See on see põhjus, miks Sotsiaaldemokraatlik Erakond ütles, et neil ei ole võimalik seda eelnõu toetada. Õnneks on teie kes saavad selle eelnõu sisust oluliselt detailsemalt aru ega lähe poliitilisi punkte püüdma. Mul oli täna väga hea meel selle üle, et sotsiaalkomisjonis teie enda fraktsiooni esindaja toetas just nimelt ettepanekut tõsta üksikvanema toetus kahekordseks. Riigikogu sotsiaalkomisjoni muudatusettepanekuna jõuab see, ma loodan, kolmapäeval siia suurde saali. Jah, me teame, et Reformierakond on otsustanud parlamendi tööd obstruktsiooni saatel pidurdada,

selle kolmapäeval saali tuleva eelnõu puhul on see, et täna perehüvitiste puhul, kui kolmas laps saab täisealiseks, kukub ta sellest süsteemist välja ja kohe kaotab pere õiguse saada lasterikka pere hüvitist,

viis fraktsiooni, kes meil siin parlamendis on esindatud, ütlevad väga selgelt sellele eelnõule jah –, on lasterikka pere toetuse indekseerimine. Miks just nimelt lasterikka pere toetuse indekseerimine? See on sellepärast, et veel kord me tunnustame neid neid suuri peresid, kus kasvab kolm või enam last. Ja see ei oleks enam mitte mingisugune poliitiline kemplus, vaid me päriselt tuleksime neile peredele appi, sõltumata sellest, milline on meie majanduskeskkond, ja see tõus oleks igal aastal

Head ametikaaslased, see otsus tuleb teha ära kevadel just sellepärast, et Reformierakonna juhitud ministeerium on öelnud mitu korda seda, et kui te neid otsuseid täna ära ei tee, siis seda eelnõu ei ole võimalik rakendada käesoleva aasta lõpus või järgmise aasta alguses, vaid siis lükkub see edasi kuskil poole aasta võrra. Ehk me peame andma kolmapäeval kogu selle parlamendi poolt väga selge poliitilise soovi, näitamaks üles seda, milliseks me tahame Eesti laste ja perede tulevikku muuta, milline saab olema see süsteem, et meie ametkonnad suudaksid selle tõesti 1. jaanuariks 2023 realiseerida.

päeva ei oska hinnata – see oli tõesti see päev, kui te Eestimaa pered ja lapsed reetsite. See on lühidalt kõik. Ma veel kord palun, et see eelnõu läbiks esimese lugemise. Ja ma veel kord palun ja panen kõikidele fraktsioonidele südamele kolmapäeval siin suures saalis näidata üles riigimehelikkust, tulla appi Eestimaa lastele, Eestimaa peredele. Ja veel kord, mul on siiras palve ka peaministri erakonnale: võtke see obstruktsioon tagasi ja näidake ükski kord üles riigimehelikkust. Aitäh!

Kuigi ma ei tea, et teie nime mainiti. Helmen Kütt, palun! Suur aitäh, austatud eesistuja! Kuna sotsiaalkomisjonis on ainult üks sotsiaaldemokraatide esindaja ja see olen mina, siis eelkõneleja nimelt sellele vihjas, hääletusele. Mul on tõepoolest protseduuriline, või mitte protseduuriline, vaid sisuline kommentaar ja peegeldus. Ma väga loodan, et Tõnis Mölder ei esindanud kõiki Keskerakonna saadikuid, sest ma olen kuulnud juba sellesama istungi ajal, et mõnelgi on piinlik ja nad eeldavad, et see ei olnud fraktsiooni nimel sõnavõtt.Täpsustuseks: ilmselt hea ametikaaslane Tõnis ei tea, et juba 12. mail algatasid sotsiaaldemokraadid üksikvanema [lapse] toetuse eelnõu. Rääkimata sellest, et 22. märtsil algatati seesama eelnõu, mille kohta praegu hea ametikaaslane kõnet käis pidamas.Mul on väga-väga kahju, et sotsiaaldemokraatide esitatud muudatusettepanekud, mis sisaldasid

kaks last peres loevad. Nende toetuste indekseerimine tagaks kindlasti selle, et vanemad saaksid kergemini hakkama, kui on satutud majanduslikesse raskustesse. Iga laps loeb! Ei sünni kolmandaid ja neljandaid lapsi, kui ei sünni esimest ja teist.Tegelikult on see asi läinud selles mõttes väga inetuks. Poliitikat tehakse

ja mitte ainult lasterikaste, vaid ka ühe‑ ja kahelapseliste perede ja ühe vanemaga laste heaolu. Nii et oleks kena, kui see jääks protokolli. Nii ta nüüd jääb. Ja ma olen tõesti kurb, et hea ametikaaslane sellise sõnavõtuga meid ebaõiglaselt kohtles. Suur aitäh, austatud läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 560 esimene lugemine lõpetada. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks selle aasta 20. juuni kell 17.15. kell 17.15. Esimene lugemine on lõpetatud ja ka esimese päevakorrapunkti menetlemine on lõpetatud. Liigume teise päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Rahvusraamatukogu seaduse ja autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu 559 kolmas lugemine. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Ei soovita. Alustame hääletamise ettevalmistamist.Head

Panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Rahvusraamatukogu seaduse ja autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu 559. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

esitatud arupärimine laenuvõlglaste kohta. Arupärimine kannab numbrit 133, arupärimisele vastab rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus. Ma palun Riigikogu kõnetooli arupärijate esindaja Heljo Pikhofi, et seda arupärimist, mis kannab numbrit 133, avalikkusele tutvustada. Palun! Aitäh, austatud juhataja! Head ametikaaslased! Rahandusministeeriumi tellimusel valmis selle aasta märtsis krediidituru uuring, millest selgus, et Eestis on järjest kasvanud inimeste arv, kes on raskustes väikelaenude tagasimaksmisega.

laenude osakaal on päris suur.Makseraskustesse satuvadki ennekõike inimesed, kellel on kiirlaenufirmadest võetud mitu kõrge intressiga lühiajalist tarbimislaenu, mida ei suudeta õigeaegselt tagasi maksta. Oluline on välja tuua, et võlglaste arvu kasvatas oluliselt ka koroonaaeg, kui näiteks karmide piirangute tõttu, eriti teenindussektoris, kaotasid paljud inimesed töö ja sissetuleku. Kui me vaatame arvusid veel, siis keskmine võlasumma on 10 229 eurot ja kolmandiku võlgnike puhul jääb võla suurus vahemikku 1000–5000 eurot. Täitemenetluse võlgnike analüüsist selgus, et täitemenetluse võlgnikke on Eestis 72 297 ja täitemenetlust on alustatud 412 782 võla suhtes.Eeltoodut kokku võttes. Meil on palju kiirlaenufirmasid, kes väljastavad kergekäeliselt lühiajalisi tarbimislaene röövellike intressimääradega ning toodavad juurde makseraskustes inimesi. Palju on segadust, mis tuleneb laenude ja võlgade sissenõudmisest. Kui finantssektori ja kohtutäiturite tegevus ning järelevalve on seadustega reguleeritud, siis näiteks inkassofirmad, kes tegelevad nii-öelda hapuks läinud võlgade sissenõudmisega, tegutsevad ilma igasuguste piirangute ja järelevalveta. Paljud kiirlaenufirmad müüvad hapuks läinud laenud inkassofirmadele, mistõttu puudub riigil ülevaade inkassofirmade kaudu sissenõutavatest võlgnevustest.Inkassofirmad Inkassofirmad lisavad makseraskustesse sattunud isikute võlgnevustele juurde hiiglaslikke menetluskulusid ja viiviseid ning harvad pole ka olukorrad, kus nõutakse sisse aegunud või juba tasutud võlgnevusi. Taoline inkassofirmade ebaseaduslik tegevus on viinud paljud inimesed, kellel puudub võimalus oma õiguste kaitseks kohtusse pöörduda, võlaorjusesse. Inkassofirmade ebaseaduslik tegevus võlgade sissenõudmiseks võib viia selleni, et avalikustatud maksehäirete tõttu ei saa inimene enam taotleda pangast eluasemelaenu, rentida ehituspoest tehnikat, liisida autot või vahetada telefonioperaatorit. Hinnanguliselt võib inkassofirmade küüsis olla iga teine leibkond Eestis. Eeltoodust lähtuvalt palume rahandusministril vastata järgmistele küsimustele. Millised on teie ettepanekud krediiditurul tegutsevate kiirlaenufirmade tegevuse korrastamiseks? Kas teie hinnangul oleks vajalik seada kiirlaenufirmadele täiendavaid reklaamipiiranguid? Millal ja kuidas kavatsete reguleerida inkassofirmade tegevust? Kas ja kuidas tuleks teie hinnangul suurendada võlanõustamisteenuse kättesaadavust? Kuidas parandada inimeste finantskirjaoskust? Aitäh! Suur tänu! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli arupärimisele vastamiseks rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse. Palun! Aitäh, austatud spiiker! Head arupärijad, Riigikogu liikmed! Need küsimused, nii nagu arupärija ka viitas ja selgitas, on tõesti suuresti seotud selle peaaegu kaks ja pool kuud tagasi, varsti kolm kuud tagasi valminud hästi hästi põhjaliku uuringuga, mille Tartu Ülikool on koostanud. Kuna lõpparuanne, mis on tõesti

et veel on pisut vara öelda detailselt, millised konkreetsed seadusemuudatused sellele uuringule tuginedes ees seisavad. Lõpparuande läbivaatamine ja selle pinnalt järelduste tegemine on meil praegu Rahandusministeeriumis käimas. Tõenäoliselt on sügis see aeg, kui saab juba tõesti detailsemalt võimalikest muudatustest rääkida. Aga nüüd teie küsimuste juurde. Esimene küsimus oli, millised ettepanekud krediiditurul tegutsevate kiirlaenufirmade tegevuse korrastamiseks meil on.

Kui tarbijatele krediiti väljastatakse, ükskõik, kas tegu on pankadega või mittepankadega, kõik nad peavad järgima täpselt samu norme. Kõik nad peavad järgima vastutustundliku laenamise põhimõtteid, mis tähendab, et andma tarbijatele lepingueelset teavet, hindama tarbija krediidivõimelisust ja ka muud tarbijakaitselised nõuded peavad olema täidetud.

Kõige olulisem samm krediidituru korrastamiseks tehti 2015. aasta lõpus, kui jõustus krediidiandjate ja -vahendajate seadus. Tegelikult sellesama uuringu, millele ka teie oma arupärimises tuginete või viitate, üks eesmärk on olnud analüüsida, et nüüd, kui seitse aastat on möödas, kuidas see seadus praktikas rakendunud on. Tuleb on. Tuleb möönda, et kui me vaatame mittepankadest laenuandjaid, siis nende puhul on viivituses olevate laenude hulk üksjagu suurem, arvestades kogu laenuportfelli.

seaduses on sätestatud üsna üldised juhtnöörid. Iga krediidipakkuja peab ise kehtestama oma sisekorra, kuidas neid hindamise põhimõtteid täpsustatakse. Pankade puhul paistab, et neil on parem ülevaade tarbijate rahalistest kohustustest ja seetõttu on ilmselt lihtsam, mugavam ja tõenäoliselt ka odavam teha erinevalt väikelaenuandjatest põhjalikumat taustakontrolli. Tartu Ülikooli uuring viitab sellele, et teiste riikidega võrreldes ei ole olukord Eestis

Kui me võrdleme laenu ja vara suhet, suhtemediaani, siis Eesti puhul on see madalamal kui euroalal keskmiselt: kui euroalal on keskmiselt 22%, siis Eesti puhul on see 15%. Ja kui me võrdleme laenu ja sissetuleku suhtarvu, siis Eestis on see üle kolme korra madalam kui euroalal: euroalal on 72%, Eesti puhul 22%.

Ja nagu öeldud, siis Tartu Ülikooli krediidituru uuring esitas 31 soovitust. See sisaldab nii seaduse muutmise ettepanekuid, aga ka näiteks järelevalve tugevdamist tugevdamist või ütleme, olemasolevate reeglistike ja piirangute mõistlikumat ja korralikku jõustamist. See sisaldab ka selliseid pehmemaid samme, nagu näiteks sissenõudmiskulude täiendav piiramine, võlanõustamisteenuse parandamine, millele ka arupärijad oma arupärimises viitavad, ja kindlasti ka rahatarkuse arendamine. Need on osa nendest soovitustest. Kuna tegu on valdkonnaga, mis puudutab nii Justiitsministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi kui ka Rahandusministeeriumi haldusala, siis kõigi nende asjasse puutuvate asutustega ja erinevate ministeeriumidega koos me olemegi nende soovituste asjakohasust läbi töötamas. Nagu ma ütlesin, tõenäoliselt on sügis see aeg, kui me kõikide osapooltega koos konkreetsete ettepanekuteni jõuame.

ilma et peaks ilmtingimata seadust muutma. See puudutab Finantsinspektsiooni järelevalve tõhustamist, aga kindlasti ka finantskirjaoskuse edendamist ja ja finantskirjaoskuse edendamisel just nimelt võlateemadele tähelepanu pööramist. Teine küsimus oli, kas oleks vaja kiirlaenufirmadele täiendavaid reklaamipiiranguid. Ma nüüd

aastast saab öelda, et tarbimiskrediidi pakkumise reklaam teles ja raadios on sisuliselt keelatud. Kus on probleem? Probleem on mõningate krediidiandjate sellised suhteliselt agressiivsed reklaamivõtted, kui näiteks otsepostituste kaudu kutsutakse juba laenu võtnud tarbijaid juurde laenama. Sellist otsepostitusega ülekoormamist võib kindlasti eriti probleemseks pidada just laenu- ja hasartmängusõltlaste puhul. Tegelikult võib sellist krediidipakkujate käitumist käsitleda ebaausa või agressiivse kauplemisvõttena, mille eest juba praegu peaks tarbijakaitseseaduse alusel meie tarbijad kaitstud olema. Nii et taas: uute regulatsioonide kehtestamine on üks võimalus, aga igal juhul tuleb üle vaadata ka see, kuidas olemasolevaid sätteid paremini jõustada saaks. Ja jälle jõuan tagasi selleni, et tarbijate enda teadlikkust saab siin ka veel tõsta, et agressiivse ja ebaausa kauplemisvõtte korral nad teaksid, et Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kaudu abi saab. Kolmas küsimus: kuidas kavatsete reguleerida inkassofirmade tegevust? Meil on lisaks nendele ettepanekutele, mis uuringust tulenevad, käsil ka käsil ka Euroopa Liidu direktiivi ülevõtmine, mis just nimelt inkassoteenuste pakkujate tegevust reguleerib. See tuleb üle võtta järgmise aasta lõpuks ehk 2023. aasta 29. detsembriks. Selline kuupäev. Mitte 31., vaid 29. detsembriks. Seda eelnõu me valmistame ette jällegi koos koostööpartneritega. See puudutab nii Finantsinspektsiooni kui ka Justiitsministeeriumi, samuti turuosalisi. Võib-olla ette vaadates sellesse eelnõusse, siis liikmesriikidele on jäetud suhteliselt suur vabadus laiendada kohaldamisala ka mittepankadest krediidiandjatele väljastatud viivises ja nii-öelda toimivate laenude edasimüügile. Seaduse eelnõu praeguse kava kohaselt kehtestatakse inkassoteenuse pakkujatele ka tegevusloa saamise kohustus ja nad lähevad riikliku järelevalve alla. Ehk tõenäoliselt

Taas, krediidihaldaja peab andma laenusaajale väga selget ja mitteeksitavat teavet. See on lihtsalt üks näide. Neljas küsimus: kas ja kuidas tuleks suurendada võlanõustamisteenuse kättesaadavust? Nüüd lähen Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalast Sotsiaalministeeriumi haldusalasse, sest võlanõustamine on eelkõige Sotsiaalministeeriumi vastutada. Aga me oleme tõesti vähemalt üle aasta teinud Sotsiaalministeeriumiga päris tihedat koostööd sel teemal. Võlanõustamisteenuse pakkumise eest vastutavad praegu omavalitsused. Sotsiaalministeeriumi andmed ütlevad, et eelmisel aastal osutati seda teenust omavalitsuste kaudu 2273 inimesele. Aga kui me vaatame, kui paljudes omavalitsustes seda üldse pakutakse, siis eelmisel aastal sai seda teenust ainult 56 omavalitsuses ehk siis üle 20 omavalitsuse ei paku paku võlanõustamisteenust. Praegu on meil põhjust arvata, et teenuse kvaliteet on suhteliselt hüplik, ei ole kõikides omavalitsustes sugugi ühtlane.

Nii võlanõustajate koolituskava kui ka kutsestandardit on uuendatud ja ehk aitab see kaasa ka sellesama teenuse kvaliteeditaseme ühtlustamisele.

ehk kaardistada, milliseid teenuseid millises etapis inimesele pakutakse. Ka meie oleme Rahandusministeeriumi poolelt sinna panustanud, ja ka ja ka Finantsinspektsioon, kes on oma uue strateegia valmis saanud. Sellesama uue strateegia üks sihtrühmadest on võlanõustajad, kellele selle aasta sügisest kaks korda aastas hakatakse regulaarselt

Esimeses etapis on selle strateegia fookuses tõepoolest noored, et võimalikult varakult teha nii palju kui võimalik, et vältida neid probleeme, kuhu väiksema või nõrgema rahatarkusega inimesed võivad hilisemas vanuses sattuda. Rahatarkuse koordineerimine on Rahandusministeeriumis üks väga olulisi asju, millele me tähelepanu pöörame. Kaks inimest on sellele pühendunud ja ja nemad käivad rahatarkust jagamas ka täiskasvanutele, mitte ainult koolides. Nii et kasutan võimalust ja ütlen, et kõigil, kes tunnevad, et nad rahatarkuses võiksid tarkust juurde saada, tasub sinna pöörduda. Hea meelega seda nõu ja tarkust jagatakse. Aitäh!

just hiljuti ka Eesti Panga presidendi ettekanne, kus ta samuti möönis, et tõenäoliselt ootab ees intressimäärade tõus. Sellega seoses pered, kes on võtnud kodulaenu,

Esiteks, kas te ka näete seda riski, et pered satuvad raskustesse, ja [teiseks,] kas sellises olukorras ei võiks olla abi näiteks perehüvitiste suurendamisest sellise meetmena, mis aitaks peredel muu hulgas ka kõrgemate kodukulude ja intressimääradega paremini toime tulla? Aitäh! Aitäh! Kui rääkida üldse maksehäiretega inimestest, siis vaatasin, et viimased andmed, mis ma kätte sain, ütlesid, et meil on maksehäiretega võlgnikke Eestis 101 000.

aga kui me vaatame näiteks võlanõustamisteenuse kasutajaid, siis neid on olnud erinevatel aastatel, viimastel aastatel kokku 144 000. See on päris suur arv. See näitab, et inimesi, kes võlanõustamise puhul tõenäoliselt proovivad vältida

Ma arvan, et selliste konkreetsete rahaliste leevenduste pakkumisega on kindlasti kõige olulisem leida üles need sihtrühmad, kellel seda kõige rohkem vaja on.

inimeste olukorda, kes oleksid muidu raskes olukorras. Nii et eks see tuleb detailsemalt lahti võtta ja vaadata, kus seda tuge kõige rohkem vaja on. Jällegi, muidugi oleks kena, kui meil õnnestuks neid probleeme varakult ära hoida, mitte hakata leevendama, vaid üldse vältida seda muret ja olukorda, kus inimesed laenuga raskustesse satuvad.

on otsustamisvabadus jäetud ikkagi päris suureks. Meil ei ole seaduse tasemel konkreetseid piire, millest lähtuma peab. See tähendab, et kui me räägime vastutustundlikkuse põhimõttest, siis seda rakendatakse väga suures vahemikus. Kui me räägime näiteks tarbimislaenust, siis on neid turuosalisi, kes ise jälgivad ja on iseendale seadnud piiri, et seadnud piiri, et tarbimislaenu kohustused ei tohi ületada 30% sissetulekust. Aga on ka neid, kes ütlevad, et see piir on 80%.

Nii et see lõtk on päris suur praegu. Üks probleem, millele selles samas uuringus viidatakse, on just nimelt sellega seotud. Kui siin Kui siin uuringu aluseks olnud intervjuudega tutvuda, siis üks ettepanek, mis siin esitatud on, [on see,] et tuleks seada sisuliselt piirmäärad,

ja see kehtib 2015. aasta märtsist. Tõsi, selle sama uuringu soovitustes uuringu tegijad ütlevad, et konkreetset piirmäärade kehtestamist õigusaktides uuringu Selles uuringus on leitud, et sel võiks olla turgu pärssiv toime. Uuringu tegijad ütlevad veel, et on keeruline kehtestada ühtset reeglit, mis sobiks igas olukorras. Aga eks see on üks nendest näidetest, mida tuleb

Kui tegu on perega, kus 80% sissetulekust läheb tarbimislaenu tagasimakseks, siis

et oleme teadvustanud, et seal on mure ja probleem. Kuidas seda kõige otstarbekam lahendada on, selle kallal praegu töö käib. Ivari Padar, palun! Aitäh! Lugupeetud proua minister! Ma olen ise olnud selline kõrvalaitaja ühel protsessil, kus inimene sattus olukorda, kus temast sõltumatult sai temast laenuohver, ja käinud selle kadalipu tema kõrval läbi, mis oli ilgelt keeruline. See oli niimoodi, et Riigikogu liige pidi minema Politseiameti peadirektori ja õiguskantsleri juurde välja. Aga sellel õnnetul inimesel korter jäi alles.Ja mida ma selles protsessis nägin? Nägin seda, et mingites olukordades on riigis niimoodi, et käsi ei tea, mis jalg teeb. Ehk kui praegusel juhul on niimoodi, et see uuring on tehtud ja uuringu analüüsid tulevad sügisel, siis ma näen, et on üks asi: kogu selles valdkonnas peab olema keegi selgelt juhtiv või vastutav pool, sest ministeeriume on mitu

Aga tegelikult selles samas küsimuses, mida te küsisite, on juba mitu erinevat poolt. Üks asi on puhas järelevalve pool, mis puudutab krediidiandjaid, teine asi on konkreetse juhtumi puhul nõustamine, et kui juba on probleem käes, siis kuidas sellest olukorrast välja saab ja milliseid samme teha, et kõige keerulisemaid arenguid ära hoida, millele te ka ise viitasite. Aga üldiselt ma olen sama meelt, et alati on selliste teemade puhul, kus osapooli on väga palju, palju, kõige loogilisem ja lihtsam leida ja paika panna üks vastutaja, kes on koordineerija, et et vältida seda, kus inimesi lõputult jooksutatakse ühest asutusest teise. On üks koordineerija, kes kogu seda protsessi haldab ja selle eest vastutab. Nii et ma olen Helmen Kütt, palun!

võtma endale selle rolli, et igaüks neist kedagi esindab, käib õiguskantsleri juures. Selge see, et me teeme seda, kui keegi pöördub, aga see ei ole mõistlik, sest kõigil ei ole sellist niinimetatud oma Riigikogu liiget. Aitäh! Aitäh! No mis ma siin muud ütlen, kui et jah, see nii on, nagu te kirjeldate. Muidugi ei ole igaühel mõistlik või ei peaks see niimoodi käima, et tuge saab või abi saab ja probleemile lahenduse saab ainult selle kaudu, et parlamendiliikme poole peab pöörduma. See peaks olema oluliselt lihtsam, nagu ma ka enne ütlesin. Aga

riigi pakutavale tasuta õigusteenusele meil ette nähtud on. Ma ei riski peast hakata seda numbrit nimetama praegu. Küll aga ma selle toon eraldi välja, et võlanõustamisteenus muidugi on hästi spetsiifiline ja seetõttu kindlasti see võimalus konkreetselt võlanõustamisteenust kasutada lisaks tasuta õigusabile on oluline. Aga jah see, millele te oma küsimuse alguses viitasite, tuuakse krediidituru uuringus välja, et selline puhtalt inimfaktor mängib oma rolli – inimesed ei taha ja ei julge tunnistada, et et nad on raskustes. Tõenäoliselt omavalitsustes võib see barjäär olla veel kõrgem, sest kohas, kus kõik tunnevad kõiki, on olukordi, kus hätta sattumise tunnistamine nõuab väga suurt mehisust ja võib olla inimlikult keeruline. Nii et selles mõttes ei saa see ilmselt olla ainus viis abi ja nõu saamiseks. Aga Aga ma arvan, et need kaks asja jällegi peaksid loogiliselt võttes koos toimima: tasuta õigusteenus, aga pidades silmas, et spetsiifiliselt võlanõustamisteenus ka säiliks ja oleks kättesaadav. Indrek Saar, palun! Aitäh! Ma saan aru, et suuremat sorti uuring on käimas. Ja on täiesti loomulik, et minister vastab, et ootame tulemused ära, analüüsime ja vaatame, mida me konkreetselt tegema hakkame ja teha saame. Aga mul on selline küsimus. Mis on teie isiklik seisukoht? Me oleme ju näinud läbi aastate, et kiirlaenufirmad paratamatult kipuvad olema liiakasuvõtjad, kui nüüd lihtsas keeles seda väljendada, ehk intressid, mida seal küsitakse, on ebamõistlikult kõrged. Sellele on see äri tihtipeale rajatud. Kasutatakse ära inimese teadmatust ja nõrkust, peibutatakse teda niimoodi ajutiselt oma muresid lahendama ja sellega tekitatakse veel sügavam ja suurem probleem, mida me siin just oleme tõdenud kõikide nende näitajate pealt. Kas sellises olukorras üleüldse on põhjendatud, et selliseid teenuseid avalikult reklaamitakse? Kas selline reklaam teie arvates üleüldse peaks olemas olema? Aitäh!

Tol korral, kui uusi reegleid paika pandi, siis, kui ma nüüd õigesti mäletan, see argumentatsioon oli seotud sellega, et tarbijad üldiselt ise on ikkagi suutelised [otsustama] ja oskavad internetis informatsiooni otsida, ja kui internetis see võimalus säilib, siis on tõenäolisem ka, et nad erinevaid reklaame kasutades saavad teha informeeritud otsuse. Kardeti, et kui igasugune reklaam ära keelata, kaasa arvatud internetis, siis tekiks olukord, kus ka soodsamate tingimuste kohta ei saa inimesed lihtsalt infot kätte. See oli see põhjendus. Nüüd, kas tuleks ka internetis igasugune tarbimiskrediidi reklaam päris ära keelustada?

tarbijakaitseseadusega juba vastuolus. See on probleem ja ma arvan, et sellega tuleb kindlasti tegeleda. Kas igasuguse reklaami ärakeelamine alati tulemuse toob? Natuke kahtlen. Aga eks tuleb rahulikult

kõrgemate trahvide võimaldamist neile, finantsombudsmani ametikoha loomist. Tegelikult neid viise, kuidas sekkuda lisaks reklaamile, on veel. Milline on Rahandusministeeriumi seisukoht näiteks nii kõrgemate trahvimäärade, finantsombudsmani kui ka selle positiivse krediidiregistri loomise kohta? Aitäh, Aitäh! Positiivne on Rahandusministeeriumi vaade üldiselt. Positiivse krediidiregistri puhul on olnud pikk arutelu selle üle kõigepealt, kas tegu saab olema nii‑öelda formaalse registriga, eraldiseisva sisuliselt andmebaasiga, kuhu krediidiandjad peavad andmeid sisestama, andmeid kandma, või on tegu sisuliselt andmevahetusega krediidiandjate vahel. Ma arvan, et see viimane kindlasti oleks oluliselt mõistlikum ja lihtsam. No seal on veel palju nüansse, mille mille üle on vaidlus olnud. Loogiliselt võttes peaks olema tegu sellise andmevahetusega, kus saab andmeid vahetada inimese teadmisel ja tema nõusolekul.

need on need detailid, mis on vajanud veel paikapanekut ja läbirääkimist. Aga üldiselt see, et taoline andmevahetus aitaks kaasa just nimelt väga väga ekstreemsete ja hullude olukordade [ära hoidmisele], ma arvan, et selles osas on üldiselt kõigil ikkagi üksmeel. Nii et jaa, sellele me vaatame positiivselt. Aitäh! Rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole. Sellisel juhul oleme päevakorrapunkti ammendanud. Saame minna järgmise päevakorrapunkti juurde. Selleks on Riigikogu liikmete Eduard Odinetsi, Jaak Juske, Lauri Läänemetsa, Heljo Pikhofi ja Riina Sikkuti 4. mail esitatud arupärimine kutseõppe rahastamise kohta, arupärimine number 135. Arupärijate esindajana tutvustab seda Riigikogu liige Jaak Juske. Palun! Austatud istungi juhataja! Hea Riigikogu! Hea haridusrahvas! Me oleme siin Riigikogu saalis viimasel ajal rääkinud rahastamismuredest väga mitmetes meie haridusvaldkondades. Nüüd on väga tõsine rahastamiskriis tabanud ka meie kutseõppeasutusi. Sellest kirjutab lähemalt ja pikemalt ajaleht Äripäev oma 28. aprilli numbris. Tsiteerin: ""Ausalt öeldes me täna veel ei tea, kuidas me aasta lõpuks nulli tuleme," ütles Võrumaa kutsehariduskeskuse direktor Eveli Kuklane eelarve kohta. Nad pole paraku sugugi ainuke kutsekool, kes energiahindade tõusu tõttu igati kokku hoiab ja suuri kulutusi edasi lükkab. Kuklane rääkis, et energiahindade tõus ja seadusejärgne palgatõus on oluliselt mõjutanud kooli toimetulekut. Tõusid ju nii miinimumpalgad kui ka õpetajate töötasu. Kuigi palgatõus sai eelarvesse planeeritud, siis ei suurenenud direktori sõnul eelarve number varasema aastaga võrreldes." Sarnaseid näiteid võib tuua väga mitmetest Eesti kutseõppeasutustest. Lähtuvalt meie kutsekoolide muredest ongi sotsiaaldemokraadid esitanud proua haridus‑ ja teadusminister Kersnale

palga prognoos lähiaastateks? Kui palju on energiahinna tõus suurendanud majanduskulu kutseõppeasutustes? Kuidas valitsus plaanib neid erakorralisi täiendavaid kulutusi koolidele hüvitada? Ja Ja kuidas kõnealune eelarve puudujääk mõjutab kutseõppeasutuste ja seal antava hariduse kvaliteeti? Palume vastuseid. Aitäh! Ja nüüd vastab haridus‑ ja teadusminister Liina Kersna. Palun!

Ma tänan selle arupärimise eest. Kutseharidus valdkonnana on haridusvaldkonna sees saanud tänamatult vähe tähelepanu. Olles nüüd pea poolteist aastat selles ametis olnud, olen sellesse teemasse rohkem süvenenud, käinud väga mitmetes kutsehariduskeskustes ja

Igal juhul aitäh selle eest! Nii, aga läheme küsimuste juurde. [Esimene] küsimus: "Milline on kutseõppeasutuste õpetajate keskmine palk ja palju see viimase aasta jooksul tõusnud on?" Kutseõppeasutuste õpetajate täisametikoha keskmine brutopalk kuus oli 2020. aastal 1593 eurot ning 2021. aastal 1596 eurot.

oli kutseõppeasutustes keskmine palk 1653 eurot. Kui me vaatame veel kaugemale ajas tagasi, siis näiteks aastal 2017 oli riigi kutseõppeasutustes keskmine palk

17. mail toimusid meil esimesed õpetajate palga alammäära läbirääkimised haridustöötajate liidu ja linnade-valdade liidu osalusel. Seal ma tutvustasin ministeeriumi plaane, kuidas me läheme riigi eelarvestrateegia ja järgmise aasta riigieelarve läbirääkimistele. 1. juuniks pidime me oma soovid Rahandusministeeriumile edastama. Haridus- ja Teadusministeerium läheb ettepanekuga riigi eelarvestrateegias kokku leppida samm, kuidas me jõuame 120%-ni riigi keskmisest palgast aastaks 2025, seda vähemalt selleks ajaks, ja see tähendab nii miinimumpalga kasvu kui ka õpetajate diferentseerimise fondi kasvu. Teatavasti on see praegu 17,1%. Lähen taotlema, et see tõstetaks tagasi 20%-le, nagu see oli varasematel aegadel. Eelmine valitsus otsustas ühel aastal õpetajate miinimumpalka tõsta õpetajate diferentseerimise fondi arvel, raha tõsteti ühest riigieelarvetaskust teise. Aga oluline on, et koolijuhtidel oleks paindlikkust õpetajate palkade diferentseerimisel, ja see fond seda annab. ma väga loodan, et aastal 2025 me saame öelda, et õpetaja keskmine palk on 120% riigi keskmisest ehk 1892 eurot. Kolmas küsimus: "Kui suures ulatuses on viimase aasta jooksul suurenenud keskmiselt kutseõppeasutuste majanduskulud?" Tõesti, need majanduskulud on märkimisväärselt suurenenud. Kutseõppeasutuste 2020. aasta kõikide rahastamisallikate tegelikud majanduskulud olid kokku 24,1 miljonit eurot ja 2021. aastal oli sama kulu 27,3 miljonit eurot. Need summad ei sisalda käibemaksu. Neljas küsimus: "Kuidas ja mis ulatuses plaanib valitsus kompenseerida energiahindade tõusu kutseõppeasutustele?" Me oleme Rahandusministeeriumi ettepanekul kaardistanud ära haridusvaldkonna lisakulud, mis on tulnud suurenenud energiahinna kuludest. Kutseõppeasutuste 2021. aasta kütte- ja elektrikulud kokku kasvasid võrreldes 2020. aastagacirca54%, mis on 1,7 miljonit eurot. Haridusvaldkonna vajadus kulude tõusu kompenseerimiseks aastatel 2023–2026 on 2,75 miljonit eurot aastas. See on iga aasta peale. Riigieelarve aruteludes me pidime prioriseerima erinevaid valdkonna taotlusi. Nagu te kindlasti teate, kõrghariduse rahastamine on üks meie prioriteete, siis õpetajate palk ja ka kutsehariduse tulemusrahastuse rakendamine. Need on need kolm asja, millele me riigieelarve aruteludel taotleme lisaraha, riigieelarve aruteludel taotleme lisaraha, lisaks õppevahendite [hulga] suurendamisele. Minu meelest kõiki neid energiakuluga seonduvaid kallinemisi me peaksime riigis vaatama ühiselt, mitte nii, et iga valdkond taotleb seda eraldi. Seal me peaksime tõenäoliselt kokku leppima, kuidas riigieelarves kokku leppida see, kuidas kompenseeritakse kõrgemad hinnad.

Viies küsimus: "Kui täna on kutseõppeasutuste juhtidel valik, kas tõsta oma töötajate palkasid või katta suurenenud majanduskulud, siis kumba soovitate Teie neil eelistada?" Kindlasti peab tõstma õpetajate palka, see ei ole üldse küsimus. Kui majanduskulud on suurenenud, siis enamik kutseõppeasutusi, välja arvatud kaks, on riigi pidada, pidada, riigikoolid, ja moel või teisel riik aitab nende kulud katta. Ühtegi kooli kindlasti lõplikult hätta ei jäeta. Me leiame need vahendid, et et koolidele appi tulla. Ma väga loodan, et pikemas perspektiivis ka tulemusrahastuse rakendamine, kui me selleks lisarahastust saame, 6 miljonit eurot, aitab ka kutsekoolidel paremini hakkama saada. Ja kuues küsimus: "Kuidas mõjutab eelarve puudujääk kutseõppeasutustes antava hariduse kvaliteeti?" Kindlasti, kui need puudujäägid on suured, siis see mõjutab ka õppekvaliteeti. Siin võib tuua paralleeli ka kõrgharidusega – kui valdkond on pikka aega olnud alarahastatud, siis loomulikult see ühel või teisel moel hakkab väljenduma ka hariduse kvaliteedis. Aga Aga kui me võrdleme näiteks kulu riigigümnaasiumis ja kutseõppeasutustes, siis kutseõppeasutustes pearaha hind on suurem, sellepärast et ka õpe ka õpe on praktilisem, ja võib isegi öelda, et mitmekesisem mingis mõttes, selle tõttu pearaha on suurem, aga ideaalist on ta ikkagi väiksem. Öeldakse, et kutseõppeasutuse hind võiks olla 1,5 [korda suurem] üldhariduse pearaha hinnast.

endast oleneva selleks, et seda ei juhtuks, ja väga loodan, et me saame lõpuks ometi rakendada tulemusrahastust kutsehariduse rahastamisel, mis on muuseas juba aastaid seaduses ette nähtud kutsekoolide rahastamise vorm, aga mida mitte kunagi ei ole rakendatud. Minu meelest on see lausa piinlik, et me ei ole seda teinud. Püüame seekord paremini. Aitäh teile! Ja nüüd küsimused. Ivari Padar, palun! Aitäh! Lugupeetud proua minister! Kui üldhariduskoolides ja gümnaasiumides on jätkuv

Aitäh küsimuse eest! See on väga suur probleem, sellepärast et kutseharidusse jõuab väga palju erineva haridusliku erivajadusega lapsi ja ja need on lapsed, kes vajavad suuresti individuaalsemat lähenemist. Eelmise nädala lõpus olin Räpina Aianduskoolis ja rääkisin seal koolijuhi ja õpetajatega. Ka nemad ütlesid, et et nad enamasti kasutavadki personaalseid õpiteid iga lapse puhul selleks, et ta jõuaks kooli lõpetamiseni, et ta saaks oma tunnistuse kätte. Seal on väga personaalne lähenemine.

Me peame endale tunnistama, et tänane kutseharidus ei ole see kutseharidus, mis ta kümme aastat tagasi meil oli. Täna on kutsehariduskeskustes kaks kolmandikku õppijatest täiskasvanud.

gümnaasiumihariduse saamist või pärast üheksandat klassi. Kui ma nendes kutseõppeasutustes käin, siis enamasti ma näen, et meil on suured, uhked, kaasaegsed ruumid, kus on kaasaegne tehnoloogia, robootikavõimalused, programmeerimise õppimise võimalused, laborid, keevitamistsehhid. Kõik on olemas, aga mida ei ole, on inimesed. Minu meelest, nii nagu meil ka hariduse arengukava ütleb, me peaksime

tuua nii gümnaasiumi kui ka progümnaasiumi. Kõik lapsed mahuksid sinna ära, saaksid mitmekesist haridust ja juba põhikooli lõpuastmes suuremaid valikuid. valikuid. Tulles tagasi teie küsimuse juurde, siis jah, ressursipuudus on. Neil kindlasti ei ole piisavalt eripedagooge ja teisi tugispetsialiste, aga neid ei tule ka kusagilt massiliselt juurde. Me peame arvestama sellega, et neid ongi vähe ja seetõttu nende

lisaraha majanduskulude ja kõrgete küttekulude katmiseks. Aga nendel koolidel on juba eelmisest kütteperioodist suured võlad. Kuidas seda olemasolevat miinust plaanib valitsus aidata koolidel kinni maksta? See on üks küsimus.Ja tore on see, et on pandud lõpuks eesmärk, et aastal 2025 peaks olema õpetajate keskmine palk 120% riigi keskmisest. Aga kui palju on praeguste läbirääkimiste seisus plaan järgmisel aastal õpetajate, ka kutsekooliõpetajate palka tõsta? Aitäh, Aitäh! Esiteks, eks ma tõstatan selle teema valitsuse aruteludel, et saada selle aasta küttekulude kompenseerimiseks lisarahastust. Kas see rahastus tuleb või ei tule, ma ei saa praegu pead anda, aga see mure on lihtsalt nii arusaadav. Need kulud on olnud nii palju suuremad ja kahjuks meil on ikkagi olukord, kus me pidime ju haridusvaldkonnas ka üldiselt majanduskulusid kärpima.

Ja see teeb haridusvaldkonna sisemisi reserve arvestades keerulisemaks kohe koole aidata. Meil lihtsalt ei ole enam reserve. Rääkimata sellest, et kõik ehituskulud on nii palju kasvanud, aga me siiski ehitame praegu koole. Kõik, mis on saanud suunata kallinenud ehituse hindadeks, need me oleme sinna suunanud. Nii et ongi väga keeruline olukord. Aga kui nüüd rääkida õpetajate palgast, siis aastaks 2023 oleme ette pannud, et õpetajate töötasu alammäär võiks tõusta 14% ehk see tõuseks 107,7%-ni riigi keskmisest. Õpetaja töötasu alammäär võiks olla 1570 eurot. 1570 eurot. Riigi keskmine palk peaks prognooside järgi olema 1749 ja kui me sellele töötasu alammäärale liidame 20% diferentseerimise fondi, siis ta peaks tulema 107,7% riigi keskmisest ehk 1884 eurot. Arvestades seda, et meil on tõesti olnud nii suur inflatsioon, see suur pingutus, mis me tegime, et eelmine aasta õpetajate palka selleks aastaks enam kui 7% tõsta, siis inflatsioon on lihtsalt nii palju ära söönud. Kindlasti tuleb palgakasvu surve nii haridusvaldkonnas kui ka teistes valdkondades väga suur ja põhjendatud. Riina

Millised on plaanid või viisid, kuidas soodustada üldhariduse ja kutsehariduse koostööd, aga ka [koostööd] täiskasvanuhariduses? Kui me räägime elukestvast õppest, siis see ei tähenda, et kõik inimesed peaksid Tallinnasse või Tartusse, ma ei tea, keelekursustele või digi‑ või üldoskuste arendamiseks sõitma. Seda oleks ju võimalik samamoodi mugavamalt kodu lähedal korraldada. Mis need praegused plaanid on selles suhtes? Aitäh!

Me võime arutleda selle üle, kas see on hea või halb, kas seda kooli on sinna vaja sellise piiratud ressursi tingimustes selleks, et mandriinimesed saaksid käia mõnusas, tõesti väga ilusas keskkonnas õppimas, ennast täiendamas, või mitte. Me oleme ministeeriumis kokku kutsunud visioonitöörühma, kes hekseldaks läbi meie tänase kutsehariduse olukorra ja pakuks välja ka visiooni. Me teame seda, et haridusvaldkonna arengukavas on meil võetud eesmärgiks hariduskeskuste põhimõte, kus piirkonniti toimuks nii‑öelda ühe ukse poliitika, et laps astub ühte kooli,

et kus ja kuidas seda teha.Tulemusrahastuse mudelis, mis on ju ammu aega tagasi kokku lepitud ja mis oli suuresti just tööandjate initsiatiiv, et see seadusesse saaks, üheks kriteeriumiks on näiteks koostöö üldhariduskoolidega. Me teame, et juba praegu kõrgkoolid teevad aktiivset koostööd üldhariduskoolidega selleks, et kõnetada noori, et nad tuleksid nende ülikoolidesse õppima. Ja täpselt sedasama me ootame ka kutseõppeasutustelt, et nad aktiivselt kõnetaksid

Ta on valmis võtma vastutust, kui talle anda valikuid. Aga meie haridussüsteem ei anna praegu progümnaasiumi osas lapsele üldse mitte mingisuguseid valikuõigusi. Ja siis ta läheb gümnaasiumisse, kus tal on valida 50 valikkursuse vahel, ja meie imestame, miks ta hakkama ei saa, miks ta ei suuda lõpetada neid kursuseid. Nii et ma arvan, et me üldiselt võiksime liikuda selles suunas, et kutsehariduskeskused teevad rohkem koostööd progümnaasiumi osaga, pakuvad valikaineid, pakuvad sedasama tehnoloogiaõpetuse poolt.

ära selline tänases päevas selgelt ebaadekvaatne kutsehariduse maine, et seal ei saa õppida ja seal on, ma ei tea, halvad õpetajad või mida iganes. Tõesti, meil on suurepärased kutsehariduskeskused suurepäraste tingimustega, seal on motiveeritud ja head õpetajad.

Lugupeetud minister! Ma julgen arvata, et need koolid, kellega mina oma valdkonnas seotud olen, need neli kooli, tegelevad ju ka täiskasvanutele kutse omistamisega. See on minu meelest väga tänuväärne. Ja et need täiskasvanud suudavad iseenda jaoks lisandväärtust luua, ka see on väga tänuväärne. selles suhtes on see väga hea. Aga ma tahan küsida. Juttu oli tulemusrahastamisest. Lähtuvalt nendest samadest koolidest,

Aitäh! Tulemusrahastuse mudelit ei ole veel kordagi rakendatud. Ma väga-väga loodan, et me saame seda rakendada, sest see on ka tööandjate väga suur ootus, sest ehk selle tulemusrahastuse süsteemi rakendamine motiveerib ka kutsekoole veelgi rohkem pingutama. Aga mida see mudel arvestab? Ta arvestab õppest väljalangevust, ta arvestab nominaalajaga lõpetajate osakaalu, ta arvestab, nii nagu ma ka varem ütlesin, koostööd üldhariduskoolidega ja ka töökohapõhise õppe

kutsehariduskeskusi veel rohkem tegema koostööd tööandjatega ja üldhariduskoolidega ning hoidma õpilasi niimoodi, et neist võimalikult vähesed välja langeks ja et nad lõpetaksid nominaalajaga. Nii et see on selline motivatsioonipakett.

Te osaliselt juba vastasite küsimusele, kui te rääkisite tööandjatest, aga ma tahan sisse tuua töötukassa vaate.

Aitäh! Kui ma õigesti aru saan, siis te küsisite praegu just nende töötukassa koolituse kaudu tulnute kohta. Ma tõesti ei oska seda öelda, seda materjali mul ei ole hetkel ees. Aga seda ma küll tean, et et kui me vaatame seda kahte kolmandikku, kes käib kutsehariduses nii-öelda täiskasvanuõppes, siis nendest küll märkimisväärne osa ei lähe sellele erialale tööle, vaid see ongi nii-öelda enesearenguks mõeldud õpe, mis on ka oluline. Me teame, et inimene, kes saab inimene, kes saab õppida, tunneb ennast paremini, on õnnelikum ja rahulolevam inimene. Kindlasti õppimise võimalus on oluline. Aga teades, et meil on oskustööliste puudus, siis

õpe tasuks tööandja mõttes ära. Aga mul ei ole jah neid andmeid täpselt. Ma palun oma kolleegidel uurida ja saata. Peeter Ernits, palun! Hea juhataja! Lugupeetud minister! Kõigepealt, meil need proportsioonid kutseõppe ja gümnaasiumi puhul on terve mõistuse järgi nagu paigast ära ja see tähendaks rahastamisel samuti väga olulisi muutusi. Aga ma küsin ühe konkreetse asja: need karbid on olemas, mitte küll alati, aga kui palju selle kutseharidusega seotult tuleb kutseõppeasutustel kerjata sponsoritelt igasuguseid vahendeid ja abi? On teil mingi ülevaade olemas? Aitäh!

saavad proovida erinevaid värve, sildid on väljas, kelle värvidega õpitakse. Või pottsepad kasutavad mingeid kindlaid kive, et õppida. See on ikkagi mõlemale osapoolele kasulik tehing. Ma küll ei näe siin midagi halba.

seda ei soovita. Siis läbirääkimised sulgen ja selle päevakorrapunkti lõpetan. Edasi liigume vaba mikrofoni juurde. Kõigil soovijatel on võimalus pärast haamrilööki registreeruda sõnavõtuks

Hea juhataja! Head kolleegid, isegi need, kes lahkuvad! Täna on selline tähelepanuväärne päev. Koalitsiooni ei ole veel teada, kuhu ja millise valitsuse all Eesti hakkab liikuma, aga ma jutustan teile, mis ma pühapäeval nägin. Tulin korraks siia majja ja ja äkki helistati mulle julgestuspolitseist, et majas on pomm. Ja uskumatu küll, maja suleti, hakati pommi otsima. Kui ma uurisin, kes selle pommi pani,

on kolleeg Kaljulaidi kabinet natuke eemal, kas ma peaks õue minema, sest kui jõmmkärakas käib ... Temal käivad seal noored, sellised sotsiaaldemokraadid voorivad. Noh, mul on kolleeg Järveoja kabinet vahel, et kui õhku lendame, siis võib-olla Järveoja päästab mind.Aga läksin õue, helikopter rippus üleval siin ja mõtlesin, et ohoo,

uude valitsusse. No hea kolleeg, peasekretär Odinets ütles, et noortel on närvid läbi ja tuleb mõista neid. Naljakas küll. Ma ei tea, kas kõikidel noortel ja eriti noorte sotsiaaldemokraatide juhtidel on närvid nii läbi, et hakkavad teatama, et pomm pannakse Riigikogusse, liiatigi veel sellisel tundlikul ajal.

Raudne leedi, nagu tema kohta öeldakse. Raudne leedi. Aga mis on selle raudse leedi rekordid? Ma mõtlesin, et tegelikult on ta selle pooleteise aastaga üsna palju rekordeid teinud. Kaks rekordit koroonaga, ta on viinud Eesti maailmakaardile, maailmarekordiks tõmmanud kahel korral, eks. Ühel korral on ta saavutanud maailmarekordi Ukraina

kui meie tulp on nii kõrge, siis Ameerika Ühendriikide oma on siin puldil umbes põlvini, Lätil ja Leedul on palju madalam. Nii et tegelikult ta on andnud kõik endast ära, või õigemini Eestist ära. Ja selle tõttu, et on ühendatud anumad, siis kui kellelegi antakse rohkem, siis kusagilt võetakse ära. Nii et ta on tegelikult vaadanud eelkõige hoopis väljamaale ja unustanud ära riigisisesed asjad.

Ja mis veel? Neljas rekord on veel. Ma lugesin Paul Krugmani, Nobeli laureaadi kolumni mõni päev tagasi ühest väljamaa ajalehest. Väga huvitav lugu oli. Ja seal ta kirjeldas selle inflatsiooni maailmarekordit ja praegust olukorda. Eesti oli seal, nimetati ära, absoluutsel esikohal ning Saksamaa ja Prantsusmaa 5,6% ja 7%-ga. Kuhu me oleme raudse leedi juhtimisel jõudnud täna? Me oleme jõudnud neljanda rekordini selle napi pooleteise aasta jooksul, mil meie raudne leedi on riiki juhtinud. Ja kui nüüd vaatame võimalikku koalitsiooni raudse leedi ja sotsiaaldemokraatide vahel – võib-olla see on uus stiil. Või võib-olla see noor sotsiaaldemokraatide juht, kelle närvid on nõrgad, ei olnud nõus selle